popodnevnim zasjedanjem. Na redu je točka - Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 810. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Ivana Mrkonjić državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Izvolite. **Mrkonjić, Ivana** Hvala gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Vlada predlaže dopunu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na način da se u članak 102. doda, iza stavka 9. doda i stavak 10. koji glasi: "Iznimno od odredbe stavka 7. ovog članka nastavniku iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti koji nije izabran u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju Visoko učilište može produljiti radni odnos do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina života posebno cijeneći pri tome njegov znanstveni doprinos te uspješnost u obrazovnom procesu i odgoju mladih znanstvenika i nastavnika. Temelju ove dopune je vezana okolnost nedostatka liječničkog kadra u Republici Hrvatskoj, pa smo ocijenili potrebnim omogućiti produženje rada nastavnicima i vrsnim stručnjacima koji nisu izabrani u stanje redovitog profesora u trajnom zvanju i to iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske

Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Uvaženi Petar Selem, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvolite. **Selem, Petar (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, kolege i kolegice, gospođo državna tajnice. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora razmotrio je na 43. sjednici 25. svibnja ove godine Prijedlog zakona o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 810. Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja koji je istaknuo da će donošenje navedenog zakona pridonijeti otklanjanju problema sveprisutnijeg u hrvatskom zdravstvu, a koji se odnosi na nedostatak liječničkog kadra u Republici Hrvatskoj. S tim u svezi naglašeno je da će donošenje navedenog zakona omogućiti produljenje radnog odnosa nastavnicima i stručnjacima na medicinskim fakultetima koji nisu izabrani u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju kako bi nastavili sudjelovati u održavanju kvalitete nastavno-obrazovnog procesa u u Republici Hrvatskoj. U raspravi su članovi podržali donošenje zakona, no mišljenja su da su navedeni problemi i to ne samo u medicinskoj struci, da se navedeni problemi trebaju riješiti i rješavati dugoročno i to kroz kvalitetnu suradnju s mjerodavnim institucijama. Prvenstveno suradnjom između sveučilišta i visokoškolskih ustanova i ministarstva na odgovarajućoj razini. S tim u svezi prijedlog je članova odbora da se spomenuti problemi mogu riješiti kroz modele poput povećanja upisnih kvota na visokoškolskim fakultetskim ustanovama putem stipendija i tome slično. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova 6 za i 1 suzdržan odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Odbor je također predložio jedan amandman koji zapravo je nastojao možda na stanoviti način precizirati prostor u kojem se to produljenje može događati i taj amandman bi dakle glasio da se iza riječi: "koji nije izabrao zvanje redovitog profesora u trajno zvanje" dodaju riječi: "ali je izabrao zvanje redovitog profesora ili izvanrednog profesora". Oko tog amandmana kažem bilo je tako dosta da li ga je potrebno unositi ili ne, međutim mi smo ga ovdje predložili kao jednu mogućnost kojom bi se dopunio ovaj Zakon o znanstvenoj djelatnosti, dopuna Zakona

Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Ja bih vas želio zamoliti da pažljivo pročitamo ova dva članka i da ne podcijenimo posljedice do kojih bi moglo doći primjenom dopune Zakona o o znanstvenoj djelatnosti i visokog obrazovanja. Čak ni na Odboru za obrazovanje moram vam reći neki kolege nisu uopće shvatili bit ovih promjena. I ne znam da li mali broj ljudi danas u sabornici znači bojkot ovog prijedloga ili nerazumijevanja njegovih posljedica. Kolegice i kolege, ja ću vam pročitati obrazloženje zbog čega ulazimo u izmjene, odnosno dopune ovoga Zakona. Vezano za okolnost nedostatka liječničkog kadra u Republici Hrvatskoj, da li je potrebno da to ponovim, vezano uz okolnost nedostatka liječničkog kadra u Republici Hrvatskoj ocjenjuje se potrebnim omogućiti produženje rada i nastavnicima, vrsnim stručnjacima koji nisu izabrani u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i to iz područja biomedicine i zdravstva polje kliničkih medicinskih znanosti. Dakle, usput nedostaje nam liječnika ali usput ćemo dozvoliti da ostaju na sveučilištu raditi i nastavnici koji nisu izabrani u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. E sada ako ste pogledali pažljivo da je to područje biomedicine i zdravstva i polje kliničkih medicinskih znanosti mi ovdje imamo dvije vrste izuzetaka. Prvo unutar liječničke struke. Dakle, koji će nastavnici moći nastaviti raditi, koji neće? Dal' će moći, evo ovdje nema kolegice u ovom trenutku koja radi na anatomiji ili kolege sa histologije, dakle pred klinika, ne, oni neće moći. Samo nastavnici kliničkih znanosti. E sada, to je jedno. Drugo, činimo ogromnu razliku između kolega medicinske struke kliničkih znanosti i svih ostalih znanosti. Nedostaje nam fizičara, nedostaje nam strojara i mnogih drugih zanimanja. Ono što nama u klubu HNS-HSU-a nedostaje je jedna kvalitetna, detaljna analiza stanja. Koliko nam nedostaje liječnika, kojih specijalista nam nedostaje i što činimo da da to stanje promijenimo? Što država treba činiti kad nedostaje određenog kadra? Povećava kvote upisne, stimulira upis na taj fakultet kroz stipendije, kroz određene olakšice studentima da dobiju lakše dom, dakle smještaj, prehrana itd. To su uobičajene mjere koje svaka država poduzima da usmjeri upisnu politiku i interes mladih prema onim deficitarnim djelatnostima koje su potrebni. Ja o tome ništa ne znam, u ovom obrazloženju ništa vidjeli nismo. Da li je to jedini profil koji nam nedostaje? Dal' ćemo sutra imati na stolu ovakvu dopunu zakona koji će se ticati ostalih struka? Ja ne znam, mislim da ovo jeste opasan prijedlog u odnosu na moguće posljedice i lavinu koju bi mogli izazvati. Dakle, to je jedno. Ako nam nedostaje liječnika zašto onda brkamo lončiće? Zašto ne dozvolimo da uistinu rade u zdravstvu kolege nekoliko godina duže? Zašto to povezujemo sa fakultetom i omogućavanjem onima koji, po meni, su trebali se pobrinuti o znanstvenom pomlatku, o tome da kad navrše 65 godina imaju dostojnu zamjenu, da su ostavili nekog docenta, nekog profesora koji će sjesti na njihovo mjesto kao predstojnik te katedre. Naime, već se događa u medicinskoj struci dugi niz godina da nagrađujemo praktično one koji su napravili najmanje. Već '80-ih godina pa i kasnije se nastavlja ta tradicija nagrađujemo koga? Već onda su mogli raditi iza 65 godine tko? Oni nastavnici koji nisu osigurali svoju zamjenu. Dakle, oni su bili nagrađeni za to. A pazite obrazloženje koje dajemo, dakle moći će dakle raditi do navršene 70 godine života posebno cijeneći pri tome njegov znanstveni doprinos, a nije uspio doći do redovite profesure u trajnom zvanju, a cijenimo znanstveni doprinos, te uspješnost u obrazovnom procesu u odgoju mladih znanstvenih nasljednika. A nije ostavio nikoga iza sebe. Prema tome, nagrađujemo manje uspješan rad i to nije dobro. Nisam protiv toga da omogućujemo liječniku da u onom zdravstvenom stručnom segmentu radi i dalje, ako nam nedostaje, ako je to vatrogasna mjera. Ali, nemojmo brkati to onda automatski dozvoljavamo da se i na sveučilištu nastavi takvog nazovi "uspješnog" stručnjaka. Ako je on uspješan on će povući iz tog dijela sa 65 godina, zadovoljan što je na katedri ostavio mlade, sposobne ljude da ga naslijede. Zato vas molim kolegice i kolege pažljivo pročitajte ovaj prijedlog. Dogovorimo se što činiti. Gledajte, ovdje imamo dakle dvije skupine mjera. Jedno su mjere koje moramo učiniti da sutra bude dovoljno liječnika u Hrvatskoj. Moramo povećati upisne kvote, dati stipendije ljudima koji žele studirati deficitarna zanimanja, moramo omogućiti im lakši smještaj, prednost kod domova itd. Dakle, niz mjera možemo poduzeti i trebamo poduzeti. Ovdje ih ne predlažemo. A s druge strane kad se radi o nastavnicima mislim da bi morali tu jasno napraviti, odnosno nekakvu koordinaciju između ministra, rektora i dekana da se moraju pobrinuti nekoliko godina prije nego što nastavnik navrši 65 godinu da ga se upozori, kolega imate 60 godina, za 5 godina idete u mirovinu. Niste ostavili zasada nikoga iza sebe. Koji vam je plan? Dekan bi morao pozvati te predstojnike katedre, upozoriti ih i brinuti se za jasno reprodukciju kadra. Mislim da je to važno. To isto treba raditi rektor, na vrhu piramide je ministar kojemu to mora biti dio obveza da razmišlja da se to ne bi dogodilo. Dakle, molim vas pokušajmo ovdje struku odvojiti od znanstveno nastavnog rada i pokušajmo odvojiti odgovorne u jednom od odgovornih u drugom sustavu. Evo, hvala

potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Ja ću dati jedan drugi naglasak na izmjene ovog zakona jer ovaj zakon se doista ne odnosi na pojačanje znanstvenoga rada u području biomedicine i zdravstva nego je to samo, ja bih rekao kolateralna žrtva jednog teškog stanja u medicini, a koje se očituje u broju liječnika na broj stanovnika. Dakle, ovaj zakon ima zadatak, iako ide kroz Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, zapravo radi za zdravstveni sustav. O čemu se radi? Broj liječnika na broj stanovnika u Hrvatskoj je drastično opao za vrijeme '90-te do '95-e, za vrijeme Domovinskog rata. Te posljedice imamo i danas. Mi smo povećali kvote studentske, upisali smo veći broj studenata, ali nemamo dovoljno nastavnika. Dakle, nisu to nastavnici koji nisu osigurali kontinuitet nastave nego ih mi nemamo dovoljno za povećani broj studenata. Ja sam u ovoj kategoriji, ja iza sebe ostavljam 3 sveučilišna profesora, 1 docenta i 2 doktora znanosti. Sasvim dovoljno za sadašnji broj studenata. Ali iduće godine mi dolazi ona studentska generacija koja je povećana po upisnoj kvoti i ovaj broj tome ne zadovoljava. Takvih situacija imamo na svim medicinskim fakultetima i zato vas molimo dajte nam da produžimo tim ljudima koji to žele par godina rada da bi mogli educirati taj povećani broj studenata koji nam upravo dolazi od ove godine. A koliko je dramatična situacija prikazat ću vam u broju liječnika na 100 tisuća stanovnika u Europi, i naravno u Hrvatskoj u dinamici zbivanja. uniji je na 100 tisuća stanovnika prosječno 331 liječnik. Pola država ima više, do 600, pola država ih ima manje. Hrvatska je tu vrlo nisko rangirana sa 260 liječnika, iza nas je samo 7 država, iza nas je Albanija sa 116 na 100 tisuća stanovnika, Turska, Hercegovina i još 4 zemlje. Dakle definitivno smo pri Europskom dnu što izrazito utječe na pad kvalitete zdravstvene zaštite. Povećavanjem kvote na medicinskim fakultetima, kvote upisanih studenata mi ćemo to u nekoliko sljedećih godina popraviti ali zato su nam potrebni dodatni nastavnici. Zašto je tako dramatična situacija, pa reći ću vam da je 90. godine Hrvatska imala 212 liječnika na 100 tisuća stanovnika, ponavljam danas ima 260 sve su zemlje nakon 90-te vrlo brzom dinamikom povećavale broj liječnika na 100 tisuća stanovnika a u Hrvatskoj je bio trend opadanja. Tako da smo sa 212 tisuća 90. došli na 194 tisuće 91. na 204 tisuće 95. Kada smo trebali imati preko 260 mi mi smo imali svega 205. Taj zaostatak iz doba rata danas vuče svoj rep i tek povećanjem upisne kvote moći ćemo ga zadovoljiti. Što će se dogoditi ulaskom u europsku uniju sa mogućnošću odlaska naših liječnika o tome neću govoriti ovom prilikom no i za to postoji plan daljnjeg povećanja upisnih kvota i s vremenom daljnjeg povećanja nastavničkog kadra no u ovoj sezoni takvog nastavničkog kadra još nemamo. Da li je ovaj zakon u potpunosti rješava problem privremenog povećanja nastavnog kadra. Ne. Zašto ne? Jer bi uz ovaj Zakon trebalo izmijeniti još neke zakone. Naime, mi koji sudjelujemo u nastavi na Medicinskom fakultetu imamo tzv. integralnu koja je stručna, zdravstvena i nastavna. Drugim riječima nastavnik na Medicinskom fakultetu nastavu obavlja u bolnici zašto? Jer je nastava moguća uz pacijenta a pacijent je u bolnici i to su ugovorne nastavne baze. Po ovom Prijedlogu zakona nastavnik može zadržati svoje mjesto u visokoobrazovnoj ustanovi na Medicinskom fakultetu ali ne može produžiti svoje radni staž u bolnici. Dakle, dobit ćemo nastavnike koji nemaju pacijenta i to je velika opasnost, da se nastava ne pretvori u teorijsku nastavu što je u medicini apsolutno nezamislivo jer je 80% naše nastave primijenjeno primijenjeno znanje na pacijentu, dakle vježbe ili seminari, tek 15 do 20% su predavanja iz katedre. Dakle, uz zamolbu da prihvatite ovu izmjenu iz razloga koje sam rekao potičem da se i druge Zakoni iz ovlasti zdravstvene zaštite prilagode ovom Zakonu da bi tih 10-tak ili 15 nastavnika koji trebaju obrazovati nekoliko stotina studenata više mogli raditi sa svojim pacijentom jer bez pacijenta nema nastave nastave medicine. Dakle, ovime smo riješili samo jedan dio, tzv. kumulativnog radnog odnosa, radnog odnosa nastavnika s fakultetom, ali nismo riješili njihov radni odnos sa zdravstvenom ustanovom i dobit ćemo nastavnike bez pacijenata. To nije dobro, jer kvalitetu medicinskog studija na Hrvatskim medicinskim fakultetima nosi upravo ta praktična primijenjena nastava i zato naš diplomirani liječnik može raditi u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi, organizaciji Amerike i Europe jer po kvaliteti nastavi dosežemo njihove standarde i zato naši diplomirani liječnici ne samo da mogu raditi nego su traženi u svim razvijenim zemljama, svih kontinenata. Ovako ako ostavimo samo parcijalno teorijsku nastavu bojim se da ćemo gubiti na kvaliteti i da ćemo tu tradiciju Hrvatske medicinske škole na neki način pokvariti. Dakle, u ime Kluba, uz sve uvažavanje svih opaski koje su bile izrečene molim da fokus metnete u broj liječnika na broj stanovnika i to je potreba za ovakvim zakonom. Da ima u tome nekih nepravednosti prema drugim strukama ima, ali broj liječnika znači broj izliječenih osoba, znači produženje očekivanog trajanja života, znači preživljavanje zbog dostupnosti zdravstvene zaštite i to je u žiži ovog Zakona i zato u ime

Kolega Hebrang rekli ste potrebni su ovi stručnjaci da bi obrazovali na fakultetima veći broj liječnika, na svim fakultetima ih trebamo. To je netočno. Da je tako onda bismo razlikovali liječnike kliničare, od kliničkih znanosti od predkliničkih znanosti. Ovime kolege na fiziologiji, patofiziologiji, na histologiji, na anatomiji neće imati isti status kao kolege na kliničkim predmetima. Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje s raspravom, u ime Kluba SDP-a uvažena zastupnica Marija Lugarić. Izvolite.

zadovoljni, mnogi govornici prije mene su govorili koji su na neki način prijepori i u samom ovom tekstu zakona vezano za ove struke ali i šire vezano uz opće stanje stvari ali bojim se da smo da smo dovedeni u situaciju da pogotovo zbog ovog pragmatizma trebamo podržati Zakon jer zapravo imamo jedan vrlo konkretan problem kojeg trebamo riješiti. NO međutim, mi u SDP-u se slažemo sa svima onima koji misle koji su do sada govorili, da nama rasprava o ovom zakonu otvara, da tako kažem mnoge druge probleme o kojima bojim se smo već trebali raspravljati odnosno je krajnje vrijeme da počnemo raspravljati. Zakon otvara najmanje dva pitanja. Pitanje broj jedan je nedostatak pojedinih profila odnosno struka. Sada smo vidjeli ovdje manjak liječnika, no mi u Hrvatskoj imamo manjak mnogih drugih struka. Ja ću vas kolegice i kolege podsjetiti da u školstvu osnovnom i srednjem imamo manjka učitelja i nastavnika stranih jezika, matematike, fizike. Koji je bio odgovor većine na tu činjenicu? Prije dvije godine kada smo mijenjali Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi legalizirali ste nestručno zastupljenu nastavu. Nama sada konobari predaju fiziku i to je većina u ovom Domu legalizirala. Dakle, to nije dobar odgovor. I čini mi se da gospođo državna tajnice, vi svi skupa u ministarstvu trebate razmisliti koji je odgovor da li kroz upisne kvote da li kroz ove ili one poticajne mjere da na neki način iskreiramo profile ljudi koji su nam bitni posebno u ovom dijelu javnih službi za koje je na neki način odgovorna država, zdravstvo, obrazovanje, socijala i sl. Mi ćemo skoro ući u EU, otvorit ćemo naše tržište i ako mi nećemo proizvesti naše kadrove radit će nam stranci. Zato kažem o tome smo trebali govoriti jučer, a zapravo trebamo govoriti o tome i naći rješenje što prije. Drugi problem koji otvara ovu raspravu i ovaj zakon je pitanje manjka nastavnika na visokim učilištima. Ovdje je sada konkretno u samo jednom dijelu struke, tu se slažem s kolegom Dorićem da je to krajnje nepravedno prema ovim drugima koji obrazuju, medicinari odnosno liječnike, manjka nastavnika koji se dogodio zbog nekoliko razloga. Jedan je razlog što doista, o tome je već bilo riječi mnogi nastavnici na fakultetu naprosto ne brinu o tome za iza sebe ostave nasljednike, da ostave ljude koji će moći preuzeti katedre i držati nastavnike. To doista jest problem, to mi ne možemo sveučilištima naravno ni na koji način narediti, ali mislim da kao država i kao Parlament koji financira sva ta javna sveučilišta ima određenih, usudit ću se reći možda malo i grubo, i metode i način da im se pa možda čak i ne suptilno pošalje poruka koji je zapravo njihov posao a onda i odgovornost. I drugo, mi smo uvođenjem bolonjskog procesa u hrvatsko visoko školstvo, nismo, ali smo trebali, promijeniti način na koji se nastava odvija. Imamo naprosto manje studentske grupe, potreba je za većim brojem nastavnika, čak i u istom broju studenata, a vidjeli smo da trebamo povećati i broj studenata. Naprosto rješavanje problema manjka nastavničkog kadra na sveučilištu, na visokim školama je također nešto što zaslužuje analitiku. Meni je jasno da se jedna struka ili jedan dio struke izborio za sebe, no međutim mi bismo u SDP-u isto tako voljeli vidjeti analitiku što je s drugim strukama, pogotovo nekim tehničkim strukama gdje je doista i mali interes ljudi, a jako su nam potrebe za razvoj gospodarstva. Ovdje se radi se radi o jednostavnoj stvari, do sada su po postojećim odredbama zakona nastavnici koji su bili izabrani u trajno zvanje redovnog profesora smjeli predavati ako ako su stari od 65. godine, sada zapravo radimo iznimku u ovim nekim strukama da mogu predavati i ako nisu u trajnom zvanju redovnog profesora. Tu se slažemo s amandmanom odbora da ipak ne dozvolimo da tako kažem docentima i nekima koji nisu uspjeli toliki dugi niz godina ono svoje redovno napredovanje dovršiti. Ali ponavljamo, prihvatit ćemo ovaj zakon pa pomalo gotovo nevoljko jer naprosto bojimo se da nemamo osobito izbora. No međutim ova dva problema koje ovaj zakon otvara i rasprava o ovom zakonu otvara je nešto ako se s time ne počnemo baviti ono odmah mislim da ćemo imati puno većih problema. Evo ja se iskreno bojim da ne bi za 5 godina dobili zakon ajmo ovi koji rade do 70-te sada mogu raditi do 75. ili taj broj struk o kojem te iznimke da tako kažem dozvoljavamo naprosto povećavamo i povećavamo, povećavamo već ovisno kolika je snaga pojedine struke. Na kraju želim u ime kluba SDP-a reći samo jednu stvar. prije nekoliko godina se kroz sustav novaka krenulo u obnavljanje ili pokušaj obnavljanja jednog dijela nastavnog kadra kroz ponešto možda pogrešan način. Novaci su naprosto ljudi koji su zaposleni na pojedinim znanstveno istraživačkim projektima no međutim zbog ove potrebe za nastavnika kojem bilo uglavnom ti novaci su što ne bi smjeli i držali nastavu studentima, mnogi od njih su bili jedini koji su ti studenti vidjeli svoje profesori koji su nominalno bili nositelji kolegija nisu nikada ni vidjeli. Država je u posljednjih desetak godina uložila dosta javnog novca da školuje te mlade ljude, te novake. Oni su završili magisterije, doktorate i ja samo želim reći da je veći dio njih prošlo ljeto ostalo bez posla. Njima ugovori nisu produžavani, projekti su im završili, to je u tom dijelu donekle uredu. No međutim, obzirom da ih je država iškolovala omogućila im da doktoriraju da steknu nekakva ako ništa drugo formalno uvjete, onda i neka minimalna iskustva na sveučilištu, da je trebalo možda vidjeti ili pronaći efikasan sustav kako njih onda ostaviti na institucijama visokog učilišta i na neki način od tada od njih, iako to nije posve ispravan način, obnavljati nastavni kadar. Ovako smo mnoge mlade ljude školovali, platili upola njihova školarine, a onda ih sada imamo na burzi rada ili u nekakvim profitnim djelatnostima, što nam se ne čini kao efikasno trošenje javnog novca, mog, vašeg, od svih naših sugrađana. Stoga nećemo davati kao formalni zaključak ali bismo voljeli ako bismo se ovdje svi skupa dogovorili ako bi vi iz ministarstva ali doista ozbiljno shvatili da se napravi analitika koje su to struke koje nedostaju, jer nije to samo pitanje liječnika, ja znam ovaj dio iz obrazovanja koji nedostaje, koji su to nastavnici i u kojim strukama koji nam nedostaje visokoškolskih nastavnika i koja je zapravo generalna politika obnavljanja znanstvenog nastavnog kadra u Hrvatskoj. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovana državna tajnice. Ja se pridružujem do sada izrečenim mišljenjima da je ovaj zakon krajnje nepravedan prema mnogim strukama pa i mnogim usmjerenjima unutar same medicinske struke. Radi se o jednom palijativnom rješenju iako ću ga ja osobno vrlo nevoljko podržati. To nije dobar način za rješavanje problema, posebice stoga što možemo u neću biti ne ali kada Hrvatska stupi u punopravno članstvo EU dosadašnja iskustava zemalja koja su postale članice govori o priličnom egzodusu nekih struka u razvijenije zapadne zemlje. Kako ćemo se mi u Hrvatskoj uhvatiti u koštac sa tim problemima, ako ako sada ne trasiramo sustavna rješenja koja već danas moraju dati odgovore na mnoga pitanja koja nas očekuju. Ovdje također samo nastavnici iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, a današnje medicinare obrazuje vrlo veliki broj drugih struka, nastavnika, profesora, zatim ljudi koji rade na znanstvenim institutima koji nažalost nisu integrirani u sveučilišnu nastavu. Prije koji mjesec u Republici Hrvatskoj je bila jedna međunarodna komisija koja je evaluira rad znanstvenih instituta koji se bave medicinom i biomedicinom. Radi se o izuzetno prestižnom timu koji dolaze sa međunarodnih institucija kao što su John Hopkins University, Weizzmannov institut, Mayo clinic itd. I oni su napravili prilično detaljan uvid u stanje medicinskih i biomedicinskih znanosti u Republici Hrvatskoj iako nisu imali najljubazniji prijem baš u svim hrvatskim institutima što je u biti i naša interna sramota. došli su do određenih saznanja i spoznaja i u biti su bili zapanjeni neučinkovitošću integriranja znanstvenog rada na institutima sa nastavnom djelatnošću na hrvatskim sveučilištima. Također, njihova velika dubioza, iznenađenost i konačno preporuka je bila da se pojača suradnja između Ministarstva znanosti i Ministarstva zdravstva kako bi se što je moguće više integrirala poslijediplomska nastava, odnosno doktorat iz područja medicine sa specijalističkim školovanjem. I njihova preporuka je bila da ta dva procesa idu što je više moguće koherentno pa se razdvajaju u trenutku kada je to zaista potrebno, a ne da mladi ljudi idu paralelno u dva smjera i da to traje godinama i godinama i na koncu im posljedično pati i struka i obiteljski život, a na koncu konca i znanstveni doprinos. U tom smislu, štovana gospođo državna tajnice, predlažem da kada se i fizički dobiju preporuke ove međunarodne grupe recenzenata koju ste a propos vi platili iz proračuna kroz budžet Ministarstva znanosti, da ih i zaista i uvažite u u dogovoru sa Ministarstvom zdravstva i pronađete zadovoljavajuća rješenja koja će unaprijediti sustav i školovanje u području medicine. Isto tako, valjalo bi poraditi i na položaju ostalih struka koji rade u zdravstvu, koje sve više postaje multidisciplinaran, odnosno ne postaje nego jest multidisciplinarno područje pa se ne može odrediti točna granica između kemije, fizike, biologije i same medicine, ali nažalost ovi drugi profili koji nisu školovani na medicinskom fakultetu nemaju niti status zdravstvenog radnika, nemaju posljedično iste beneficije što se odražava i na plaću. Ali liječenje, djelovanje medicinske struke je primjerice nezamislivo bez dobrog laboratorijskog rada, bez medicinske kemije i biokemije gdje rade primjerice biokemičari, ali kao što rekoh nažalost njihov status izjednačen sa medicinskom strukom kao takvom i u tome treba mnogo toga poraditi. Drugi primjer je i medicinska fizika, pogotovo znanost o zračenju koja je u medicini izuzetno potrebna jer sumnjam da bi netko pristao da mu doze netko drugi koji nije specijalist iz tog područja i fizičar, ali evo imamo akutni problem sa fizičarima. Sve manje i manje ljudi se upisuju na taj težak, zahtjevan, a neatraktivan fakultet koji u konačnici nažalost niti ne jamči zaposlenje. Prema tome, raspravljajući o ovom zakonu, usvajajući palijativno rješenje otvaramo mnoga pitanja koja u bliskoj budućnosti zahtijevaju odgovore i rješenja, inače ćemo se naći u vrlo velikim problemima, puno većim nego nego što jesmo sada. Hvala lijepa.